Austatud juhataja! Head kolleegid! Sotsiaaldemokraadid annavad üle perehüvitiste seaduse muutmise eelnõu. See eelnõu näeb ette tõsta lastega perede toimetuleku parandamiseks lapsetoetus pere esimese ja teise lapse kohta 100 euroni Nagu me kõik teame, on kehtiva seaduse alusel lapsetoetuse suurus pere esimesele ja teisele lapsele praegu 60 eurot kuus ning kolmanda ja iga järgmise lapse kohta on lapsetoetuse suurus 100 eurot. Muudatus puudutab enam kui 236 000 last. Miks me selle muudatusettepaneku just täna teeme? teeme? Vaatame hüppelist energia ja toiduainete hinna tõusu – see on väga paljude lastega perede majanduslikku toimetulekut puudutanud ja sugugi mitte heas suunas, vaid vastupidi. On lapsi ja lastega peresid, kes on jäänud absoluutsesse vaesusesse. Ja eks see olegi tabanud valusalt väiksema sissetulekuga peresid. Paraku kiire hinnatõus jätkub. Tuletan meelde, et riigi kohustus on peredele appi tulla ja toetada nende toimetulekut.

ning võrdleme, kuidasmoodi Läti riik on tulnud appi, siis erinevalt Eestist maksis näiteks Läti riik eelmisel aastal kriisitoetuseks peredele iga lapse kohta 500 eurot. Sotsiaaldemokraadid loodavad, et kõik Riigikogu liikmed toetavad seda muudatusettepanekut. Eelnõu on ka juba üle antud. Aitäh! Helir-Valdor Seeder, palun! Tere päevast, head kolleegid! Austatud juhataja! Eesti julgeoleku suudame me tagada siis, kui meie tegevus on laiapõhjaline. See ei seisne ainult Kaitseväe tugevdamises, kaitseinvesteeringute suurendamises, parema relvastuse muretsemises, liitlastega ja ka mitte ainult suurema sisejulgeoleku tagamises läbi Politsei‑ ja Piirivalveameti töö, vaid ka selles, et ühiskond oleks ühtsem, siin oleks vähem pingeid.

luua õiguslik alus Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõja avalike toetajate elamislubade tühistamiseks ning välistada sellistele inimestele ka uute elamislubade ja viisade andmine. Lisaks sätestatakse, et välismaalase Eestis viibimise aeg lõpetatakse ennetähtaegselt, kui välismaalane toetab avalikult Venemaa Föderatsiooni agressioonisõda Ukraina vastu. Samuti keeldutakse pikaajalise viisa andmisest välismaalasele, kui välismaalane toetab avalikult Venemaa Föderatsiooni agressioonisõda.

välismaalane toetab avalikult Venemaa Föderatsiooni agressioonisõda Ukrainas. Ma arvan, et sellise täienduse tegemine kehtivasse seadusesse on oluline ja see on alus meie julgeolekuasutustele tegutseda selle nimel,

Austatud ametikaaslased! Vajadusest remontida meie tulumaksusüsteemi on palju räägitud, aga tegusid siiamaani ei ole. Sotsiaaldemokraadid on juba kahel korral teinud ettepaneku tõsta tulumaksuvaba miinimum vähemalt alampalgani, kuid kahel korral on Riigikogu täiskogu leidnud, et alampalga saajalt tulumaksu nõudmine on kõigiti põhjendatud ja õiglane. Nagu öeldakse, kolm on kohtu seadus. Aga sel korral me tuleme pisut teistsuguse lähenemisega. Me anname üle eelnõu, mis käsitleb nii tulumaksuvaba osa tõusu, kuid kuid – pange nüüd tähele, head ametikaaslased! – käsitleb ka seda, kust algab see niinimetatud kuulus maksuküür. Täna me oleme jõudnud olukorda, kus tegelikult meie õpetajad, meie haiglaõed, nende palgad, mis ei ole piisavad ja mida tuleb tõsta, on jõudnud siiski sinnamaale, et meie maksusüsteemi kohaselt on tegemist kõrgepalgaliste inimestega, kellelt tuleb osa nende tulumaksuvabast miinimumist ära võtta. Sellega seoses teeme me lisaks tulumaksuvaba miinimumi tõstmise ettepanekule selles eelnõus ettepaneku tõsta ka see tulumaksuvaba osa vähenemise piir 2000‑eurose kuusissetuleku juurde

see lahendus õiglane. Sellega me loomulikult soovime ühelt poolt muuta meie maksusüsteemi õiglasemaks, aga teiselt poolt aidata kõiki neid inimesi, keda praegu tabavad väga rängad ja järsud hinnatõusud, jättes neile rohkem raha kätte. Näiteks õpetajatele tähendaks see ligi 1000 [lisa]euro kättejäämist aasta lõpus võrreldes praeguse maksukorraldusega. Aitäh teile! Eelnõu on üle antud digitaalselt.

Olukord, mis puudutab meie sõjalist julgeolekut, on kardinaalselt muutunud ja see eeldab kogu parlamendi otsuseid ja parlamendiliikmete valmisolekut anda

kaitseminister Kalle Laanetile üle arupärimise, milles me kaheksa arupärijaga palume tuua välja tema käsutuses oleva sõjalise nõuande alusel selle, milliseid sõjalisi võimeid on tema hinnangul vaja kohe täies mahus täiendavalt välja arendada, et kaitsta Eestit Venemaa sõjalise rünnaku eest.

niisugusele erakondadeülesele koostööle riigikaitse kiirema arendamise vaimus. Ja sellest vaimust lähtudes asutame täna siin saalis pärast täiskogu istungi lõppu, on ta siis kell üks või kell kaks, riigikaitse kiirema kiirema arendamise toetusrühma, et meil tekiks parlamendis erakondadeülene jõuõlg valitsuse heatahtlikuks julgustamiseks otsustavamale tegevusele, mis puudutab sõjaliste võimete väljaarendamist. Aitäh!

Nii, rohkem soove ei paista. Need kolm eelnõu ja üks arupärimine leiavad oma edasise menetlemise vastavalt meie kodu‑ ja töökorra seadusele. Nüüd on mul teile edasi anda üks teade. Seda te natukene juba ka kuulsite, aga täpsemalt jah, täna pärast täiskogu istungi lõppu toimub siin istungisaalis Eesti riigikaitse kiirema arendamise toetusrühma asutamise koosolek ja selle kokkukutsuja on Urmas Reinsalu. Palun nüüd kohaloleku kontroll!

registreerus hetkel 74 Riigikogu liiget. Läheme tänase päevakorra juurde. Meil on päevakorras üks punkt, Vabariigi Valitsuse algatatud välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu 241 teine lugemine. Palun Riigikogu kõnetooli põhiseaduskomisjoni liikme Tõnis Mölderi. Aitäh! Hea istungi juhataja! Head kolleegid! Alustame siis algusest. Põhiseaduskomisjon kogunes eelmisel teisipäeval, 15. märtsil ja meil oli päevakorras Vabariigi Valitsuse algatatud välismaalaste seaduse, välismaalaste seaduse, kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu ettevalmistamine teiseks lugemiseks. Kohale olid kutsutud Siseministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad,

14. septembril 2020. aastal. Esimene lugemine toimus täiskogu suures saalis 21. oktoobril 2020. aastal ning muudatusettepanekute tähtaeg oli 20. november.

võib-olla mõni päev siia-sinna, esitasid siseminister Kristian Jaani ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt põhiseaduskomisjonile oma muudatusettepanekute paketi eelnõu muutmiseks ja täiendamiseks.

omajagu kiire. Eesmärk on tõesti anda Ukraina sõjapõgenikele ja nende pereliikmetele ning enne 24. veebruari Eestis viibinud Ukraina kodanikele, kelle siin viibimise alus lõpeb, seaduslik alus Eestisse saabumiseks ja Eestis ajutiselt viibimiseks. Täpsemalt on see muudatuste komplekt jaotatud kolme rühma. Üks on see, et sihtrühmale antakse seadusest tulenev alus Eestisse saabumiseks ja siin viibimiseks. Teine on see, et sätestatakse töötamise erisused. Töötamisel ei kohaldata enam lühiajalise töötamise sätteid. Sätestatakse töötasunõue, mille järgi tööandja on kohustatud Ukraina töötajale maksma tasu, mille suurus on vähemalt võrdne Statistikaameti viimati avaldatud selle tegevusala

rahvusvahelise kaitse andmise seaduse see säte, mille kohaselt ajutise kaitse saaja võib Eestis töötada välismaalaste seaduses sätestatud tingimuste alusel. See

toime tulla. Teine plokk puudutab töö- ja õpirände üldisi tingimusi. Siinsete muudatuste eesmärk on soodustada talentide ja investeeringute jõudmist Eestisse, pöörates samas tõsist tähelepanu väärkasutuse ennetamisele ja tõkestamisele just nimelt töö- ja õpirändes. Kui me teame seda, et igal aastal jääb Eesti tööjõuturul kuskil 11 000 töökätt puudu, siis on tippspetsialistide leidmine ka väljastpoolt Euroopa Liitu oluline. Siin on mõningad muudatusettepanekud, kõigepealt tippspetsialistidele makstava töötasu nõude määra alandamine kahekordselt Eesti keskmiselt brutopalgalt 1,5-le.

1000–1500 tippspetsialisti, kellele me maksaksime keskmisest kõrgemat palka. Siis on siin sisserände piirarvu väliselt ajutise töötamise võimaluse andmine pärast lühiajalist töötamist kuni kaheks aastaks, niinimetatud 1 + 2 süsteemi See eeldab tööandjalt teatud tingimuste täitmist. See on just nimelt lühiajaliseks töötamiseks, kehtivusega kuni kaks aastat ja täiendava tingimusega, et seda ei saa pikendada ja selle lõppedes ei saa taotleda elamisluba.

20% viimase kolme aasta jooksul. Ehk me anname Eesti ükssarvikutele, kes on siin kanda kinnitanud, võimaluse teatud kasvufaasis olla ka järgmisel kümnendil just nimelt Eestis oma peakorteriga, mis peaks andma meile täiendavat prognoositavat maksutulu ligemale 160 miljonit eurot. Kuskil viie aasta jooksul [peaks] lisanduma ka 12 000 töökohta. Nüüd, välistööjõu riske maandavad ettepanekud ja kaasnevad tingimused. Välismaalaste menetlusega seotud infosüsteemide arendamine ning migratsioonijärelevalve ametnike arvu märkimisväärne suurendamine – see on oluline aspekt, me tõesti näeme, et ka järelevalve poolt on vaja tõhustada. Personalivajadused alates 2023. aastast oleks

Täiendavad meetmed: töötasu maksustamise nõuete täitmiseks ja tagastamiseks sätestatakse võimalus teha tööandjale ettekirjutus ja kohaldada sunniraha, kui töötajale ei maksta nõuetekohast palka. Täna me teame, et seadusandluses on lüngad sees ning ettevõtete nii-öelda korralekutsumine

Ja nüüd need plokid, mis puudutavad õppimiseks antud tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemist 30 päeva pärast seda, kui välismaalane katkestab õpingud või jätab nõuetekohase õppekava täitmise pooleli. Need on need sätted, mis puudutavad seda, et meil on kolmandate riikide kodanikke, kes tulevad Eestisse tööle, õpivad siin võib-olla pool aastat või aasta, siis jätavad õpingud katki ja asuvad siinsel tööjõuturul kuidagi tööle. Siin me võtame väga selgelt selle seisukoha, et peale õpingute lõppemist 30 päeva jooksul peab see isik riigist lahkuma, kui ta just ei soovi siia mingitel teistel alustel jääda. Välismaalased, kes on asunud Eestis elama õppimise eesmärgil ja õpingud lõpetanud, saavad taotleda uue elamisloa kõigi välismaalaste seaduses sätestatud eesmärkide alusel. See on üks pool. Ja kolmas asi, mis minu arvates on oluline, on see, et kõrgkoolil peab olema välismaalaste kutsumiseks kehtiv institutsionaalne akrediteering. Ehk me välistame selle võimaluse, et meil tekivad siia kõrgkoolid, kelle üks ärimudeleid ongi kolmandatest riikidest õpilaste siia toomine. Nüüd asjad, mis siit seaduseelnõust on välja võetud, on hooajatööd puudutavad ettepanekud: lubatud hooajatöö tööperioodi ajutine lühendamine ja hooajatöö tegevusaladele valdkonna keskmise palga nõude kehtestamine, lühiajalise töötamise lubamine vaid pikaajalise viisa alusel, nõue, et tööandja ei oleks taotluse esitamise kuupäevale vahetult eelnenud 12 kuu jooksul koondanud täistööajaga töökohta, mille täitmiseks lühiajalise töötamise registreerimist taotletakse.

ja Teadusministeeriumi lepingu alusel, mida nad ülikooliga menetlevad ja mille sõlmivad. Seal on see piisavalt hästi ära reguleeritud. Ja üks säte, mis jääb ka siit välja, on õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muudatus: vajaduspõhiste õppetoetuste maksmise kord. kord. See tähendab seda, et siin on parlament juba 23. veebruaril oma sõna öelnud ja selle siit eelnõu paketist välja arvanud. Viimane plokk muudatusettepanekuid puudutab õiguskantsleri märgukirja, et tuleb selgemini reguleerida kolmandatest riikidest pärit meremeeste töötamise tingimused. Muudatus on vajalik, et tagada laeva lipuriigi konkurentsivõime, kavaga kokkulepitud tegevused, täpsustada välismaalastest meremeeste töötamist ja tagada Eesti meremeestele võrdväärsed võimalused töötada Eesti lipu all sõitvatel laevadel. Kogu selle paketi prognoositavaks maksutulu laekumiseks jõustumise korral võiks olla kuskil paarkümmend miljonit eurot ja me näeme seda, et viie aasta lõikes on riigi tulude maht pigem ikkagi kasvamas. Jah, sellel eelnõul on ka teatud kulupool just nimel esimesel aastal. See kulupool on 5–7 miljonit, mis puudutab just nimelt selle kontrollimehhanismi IT-alast väljaarendamist. See oli siis lühike ülevaade nendest muudatusettepanekutest, mis on laekunud. Nüüd ma lähen kiirelt komisjoni arutelu juurde. Nii nagu ma ütlesin, ministrid andsid sellest muudatusettepanekute plokist ülevaate. Meil oli ka mõningaid arutelukohti komisjonis ja ma annan sellest ülevaate.

ja MKM-i prognoosi kohaselt me näeme, et see arv võiks kasvada aastas kuskil 1000–1500 tippspetsialisti võrra. Oli ka pikk arutelu selle üle, kuidas Ukraina sõjapõgenike kriis meie tööjõuturgu muudab ja millised on siin prognoosid. Noh, jätkuvalt, minister ütles, et ühest prognoosi on täna väga raske välja öelda, küll aga ta tõesti tõi siin ühes oma aruteluformaadis välja numbri 75 000. See tähendab seda, et me arvestame sellega, et me ei räägi 75 000 töökäest, vaid me räägime sellest, kuhu on sisse arvestatud ka pereliikmed, kes on alaealised.

Siis oli arutelu selle üle, kas selle eelnõu menetlemine hetkel on asjakohane ja aktuaalne. Me teame, et siin on võib-olla oluliselt tähtsamaid küsimusi. Aga tõesti, valitsuse esindajad leidsid, et hetkel on selle eelnõu menetlemine asjakohane, arvestades just nimelt seda, et siin on sees ka Ukrainat puudutav temaatika. Küsimus oli

mis lähtusid kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusest. Kas neil inimestel, kes siia põgenikena tulevad, on võimalus kohaliku omavalitsuse valimistel kaasa rääkida? Vastus oli, et ei ole.

on meil täna töökätena arvel, täidaksid oma kodumaa ees mobilisatsioonikohustust? Konkreetselt see eelnõu seda ei puuduta, aga ma arvan, et selle teema üle arutlemine on iseenesest oluline, ja ka põhiseaduskomisjon

täna kõrgema palgaga ukrainlased vabastame töölt ja võtame väiksema koefitsiendiga ukrainlased tööle. Siin tuleb arvestada muidugi seda, et keskmise palga puhul me räägime ikkagi sellest, et keskmist palka jõuavad maksta ainult need tööandjad, kes on just nimelt suurlinnades. Kui me tahame, et sõjapõgenikud oleks üle Eesti proportsionaalselt laiali, siis tõesti tööandjad ja ka enamik katusorganisatsioone, kes siin on, on öelnud, et seda ühest keskmist palka ei jõuta maksta, aga 0,8‑lise koefitsiendiga jõutakse. See muidugi ei tähenda[, et rohkem ei võiks maksta]. See on miinimum, alati võib rohkem maksta.

Ametiühingute Keskliit ütles, et sõjapõgenike koha pealt on mõningaid küsimusi, aga veel kord, nad ikkagi toetavad tervikuna seda paketti, sest nad näevad, et siin on saavutatud teatud kompromissid ja tasakaal. Eesti Kaubandus-Tööstuskoja seisukoht oli see – nad just nimelt tänasid, et huvigruppe on kaasatud –, et ka nemad toetasid Siseministeeriumi ja MKM-i muudatusettepanekuid ja palusid kiirkorras seda seadust menetleda. Olid ka Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu seisukohad, need samuti toetavad seda üldist muudatusettepanekute paketti. Niipalju veel, et kokku oli üle

koos Siim Valmar Kiisleriga oli esitanud kuus muudatusettepanekut ja ka need võeti tagasi. Need muudatusettepanekud osaliselt raugesid, sest härra Korobeinik võttis need tagasi, ja ka härra Sester võttis oma oma kolm muudatusettepanekut tagasi. Härra Kivimäe juhtimisel me vaatasime need muudatusettepanekud läbi ja jõudsime siis kõige tähtsamate punktideni ehk otsusteni. Tehti ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 22. märtsil käesoleval aastal. Siis oli meil pikk arutelu selle üle, kas eelnõu katkestada teisel lugemisel. Ka seda me hääletasime mitu korda komisjonis. Komisjoni otsus oli, veel kord, teha ettepanek suurele saalile teine lugemine lõpetada ja kui teine lugemine lõpetatakse, siis teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 6. aprillil. Viimane otsus, mis tehti, oli muuta komisjoni ettekandjat ja määrata selleks ettekandjaks põhiseaduskomisjoni liige, siinviibija. See oli lühike ülevaade sellest, mis toimus meil selles pikas, tunde kestnud põhiseaduskomisjoni arutelus. Aga ma näen, et saalis viibijatel on küsimusi. Ma hea meelega vastan neile. Aitäh! Jaa, tõepoolest. Selles küsimuste esitamise voorus on võimalik veelgi avada komisjonis toimunut. Küsimustega alustab Martin Helme. Palun! Aitäh, lugupeetud asespiiker! Hea esineja! Me teame, et see eelnõu on tegelikult menetlusse antud eelmise valitsuse ajal ja selle eelnõu tegelik sisu oli odavtööjõu Eestisse toomise võimalusi oluliselt ahendada:

tingimusi raskemaks. See eelnõu jäi riiulisse, kui valitsus vahetus, ja uus valitsus tuli välismaalaste seaduse muudatusega, kus olid sees kõik need asjad, millest te praegu rääkisite, ja veelgi rohkem. Nüüd on mul küsimus: miks praeguses olukorras, kus Eestisse on põhimõtteliselt mõne nädalaga saabunud kümneid tuhandeid inimesi, kellele kõigile on antud piiramatu ligipääs tööturule ilma igasuguste nõueteta,

Aitäh! Siin on kõigepealt, ma arvan, aus üle rääkida see, et tõesti, eelmine valitsus on selle eelnõu algatanud. Ma arvan, et nad on teinud seda tööd väga hästi ja tegelikult eelnõu sisu on ju hea. hea. See on just nimelt eelmise valitsuse algatatud. Aga see ei tähenda, et tänane valitsus oleks teinud kehva tööd, vaid ma arvan, et on teinud seda eelnõu veel paremaks. Kuskil 70% selle eelnõu algtekstist ja kogupaketist on just nimelt nii‑öelda eelmise valitsuse, võib‑olla teie mõistes hea valitsuse välja töötatud, nii et tegelikult on see hea valitsuse poolt hästi välja töötatud eelnõu.Nüüd küsimus, miks sellega tullakse praegu siia. Ma arvan, et vastuseid on erinevaid, aga üks, mis on oluline, on just nimelt see, et me anname täna siia saabuvatele sõjapõgenikele konkreetse aluse riigis viibimiseks ja konkreetse aluse selleks, mis alustel nad saavad täna Eestis tööjõuturule tulla. Mis veel olulisem, me pikendame ja anname aluse ka neile inimestele, kellel siin viibimise alus lõpeks ja kes peaksid minema kodumaale tagasi. Muidugi me teame, et on väga palju neid, kes tõesti teatasid oma tööandjatele nendel rasketel päevadel, et nad lõpetavad siin töösuhte ja lähevad oma kodumaad kaitsma. Ma arvan, et need mehed ja naised on väga kiiduväärt ja tegid õige sammu. Aga oli ka neid, kes jäid Eestisse, ja ka neile tuleb pakkuda siin just nimelt kindlust, et nad saavad siia jääda. Ma arvan, et me peame olema Ukraina rahvaga selles küsimuses solidaarsed ja see muudatusettepanekute pakett, mis siia juurde on pandud, aitab just nimelt sõjapõgenikel Eesti tööjõuturul toime tulla ja anda neile seda kaitset, mida nad praegu vajavad. Aitäh! Hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! Alles eelmisel nädalal arutasime siin õigusloome kvaliteeti, millele endine Riigikohtu esimees andis hävitava hinnangu. Minu küsimus on selline: kuidas sina hindad seda eelnõu selles valguses, kui aasta pärast arutatakse meie töö kvaliteeti? Tegelikult see on ju sõjaolukorra kuritarvitamine.

see ilus? Või te lihtsalt kasutategi neid sõjakoledusi nii-öelda viigilehena oma agenda läbisurumiseks? Aitäh!

sealhulgas Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Tulles selle töö kvaliteedi juurde, ei ole mina õige inimene hindama siin parlamendis tehtud töö kvaliteeti või selle nii-öelda mittekvaliteetsust. Aga mida ma arvan, on see, veel kord, nii nagu ma ütlesin, need muudatusettepanekud, mis tehti, on ikkagi väga selgelt seotud konkreetselt selle algtekstiga.

või siis jätkata niimoodi, et teha lõpphääletus juba aprillikuus, kui parlament koguneb oma esimesele istunginädalale. Noh, valikuvariante on erinevaid. Ma isiklikult arvan, et me võiksime selle menetlusega liikuda edasi võimalikult kiiresti, just nimelt, et pakkuda siia saabunud sõjapõgenikele teatud turvatunnet. See ei tähenda, et siin sees olevad just nimelt need töö- ja õpirände muudatusettepanekud ei oleks olulised. Ma veel kord rõhutan, et siin on väga palju muudatusettepanekuid, mis on just nimelt eelmises valitsuses välja töötatud ja mis tegelikult karmistavad just nimelt siia saabuvate nii töötajate kui ka õppijate, kes tulevad kolmandast riigist, siia saabumise [tingimusi]. Ja tegelikult annab see riigi poolt erinevaid ettekirjutusi, sanktsioone neile ettevõtetele, kes rikuvad siin kehtivat korda. Urmas Reitelmann, palun! Aitäh, härra eesistuja! Härra ettekandja! Ma peaksin natukene siiski korrigeerima, et selle eelnõu tänases redaktsioonis puudub igasugune kokkupuude konservatiivide ettepanekutega. Ja sõjapõgenikud on Eestis kaitstud igas mõttes, nii et ei puuduta see ka sõjapõgenikke. Aga üldistades: te alustate valest järjekorra [otsast] rahvusriiki ja põhiseaduse mõtet rikkuva seaduseelnõuga. Te peaksite kõigepealt ära muutma põhiseaduse ja siis te saate rahvusriiki juba edasi väga edukalt lammutada. Mul on kaks küsimust või küsimus, mis on kahe poolega. Kõigepealt, kas te teate maailmas mõnda edulugu või majanduslikku õitsengut, mis baseeruks mustatöölistel ja orjapalka teenivatel hooajatöölistel? Ja teine pool on: kas PortoRollo

sellest eelnõupaketist on jäänud täpselt samaks, selliseks, nagu see hea valitsus algatas. Te esitasite kaks küsimust ja ütlen ausalt, et ega ma nendest küsimustest väga hästi aru ei saanud. Põhiseaduskomisjon neid küsimusi muidugi ei arutanud. Aga teie viimase küsimuse vastuseks ma ikkagi ütleksin seda, et mina küll ei näe seda võimalust, et kuni suveni oleks kuidagi Riigikogu töö halvatud. Ma arvan, et see menetlus kestab siin täpselt senikaua, kui minule minule esitatud küsimused on lõppenud. Seejärel on võimalik läbirääkimiste käigus avaldada oma mõtteid igal Riigikogu liikmel kuni kaheksa minutit ja siis läheme nende suurde saali jõudnud vist ligemale 20 muudatusettepaneku hääletamise juurde. Siin on võimalik teie fraktsioonil võtta kümneminutilisi vaheaegu.

Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! Kas te ei leia, et praegu, kus me peame vastu võtma enneolematus koguses, kümnetes tuhandetes sõjapõgenikke Ukrainast,

Praegu see eelnõu ju liigub täiesti vastupidises suunas. Tegelikult me peaksime seisma ikkagi selle eest, et Eesti rahvas jääks enamusrahvuseks oma kodumaal. Kas teie ei leia nii? Aitäh! Aitäh! Ma arvan, et ka peale selle seaduse vastuvõtmist jäävad eestlased ikkagi peremeheks siin, omal maal. See seadus nüüd küll seda ei muuda. Üks asi, mis minu meelest on oluline selle menetluse käigus silmas pidada, on see. Te

Ma arvan, et ka teie mehena, kui te sõna annate, siis te ka sõna peate. Ma arvan, et riik peaks samamoodi tegema. Kui ta on sõna andnud ja need inimesed siia tööjõuturule lubanud, siis ta peab seda sõna ka pidama. Nii et sellist asja, et me kuidagi enneaegselt nende inimeste siin viibimise lõpetaksime, ma küll ei toeta. Põhiseaduskomisjon seda ka ei arutanud. Härra Kruusimäe, kas teil on protseduuriline küsimus? Tänan, hea istungi juhataja! Mul on küsimus, kas saadikutel on üks või kaks võimalust esitada küsimusi. Jaa, nagu ikka teise lugemise puhul, on Riigikogu liikmetel kaks küsimust. Palun! Oudekki Loone, palun!

Praeguste muudatuste järgi on väga lihtne Wagneri võitlejatel tulla Eestisse ja öelda, et nad on põgenikud. Milline see taustakontroll on? Aitäh! Me käsitlesime küll seda küsimust, mida te puudutate, nii-öelda mitmenaisepidamist. Ma jään vastuse võlgu, kas see oli mõni teie fraktsiooni esindaja, kes selle küsimuse tõstatas, või keegi teine, aga minu meelest me seda käsitlesime. Tõesti, Tõesti, isegi kui mujal maailmas on see lubatud ja aktsepteeritud, siis Eesti seaduste kohaselt ei ole lubatud ega aktsepteeritud seaduslikult pidada mitut naist.

tööjõuna tulla, peab ikkagi ise taotlema riigilt endale siinviibimise aluse. Riik menetleb ja kontrollib nende inimeste tausta, mis alustel nad siin saavad viibida ja mis õigustel nad tahavad siia tulla. Automaatselt ei ole võimalik [kolmandast riigist ka oma abikaasat, rääkimata sellest, et sel inimesel on kolmandates riikides registreeritud mitu abikaasat. Nüüd, mis puudutab teie teist küsimust välisriikidest välisriikidest tulevate kodanike kohta, kes võivad olla Eestile julgeolekuoht, siis mina küll arvan, et meie õiguskaitseorganid teevad täna igakülgset head taustakontrolli nendele inimestele, kes Eestisse saabuvad. See oht, et siia saabub inimesi, kes ei toeta siinset riigikorda või võivad olla kuidagi vaenulikud selle riigikorra suhtes, ma loodan küll, et see on viidud võimalikult minimaalsele tasemele, ja ma usun, et meie õiguskaitseorganid teevad selles küsimuses head tööd. Oudekki Loone, palun! Aitäh! Ametiühingute keskliit on saanud mitmeid signaale selle kohta, et Ukrainast saabunud põgenikele pakutakse tööd isegi kuni neli korda madalama palga eest, kui teenivad samalaadse töö eest kohalikud töötegijad. Me oleme ka kuulnud, kuidas Ukrainast saabunud arstide puhul püütakse mööda hiilida kollektiivlepingus kokkulepitud palkadest. Kui me nüüd teeme niisuguse muudatuse ja ütleme avalikult, et jaa, Ukraina põgenikele võib maksta vähem kui selle tegevusala keskmine, siis kas siis kas tänast olukorda arvestades ei ole see mitte signaal tööandjatele ja ettevõtjatele, et te võite tegelikult kõigil 20% palgast maha võtta? Ettevõtja saab alati öelda, et teate, mul on siin saba ukse taga, ma saan neile vähem maksta, kui ma teile seni olen maksnud, eks minge ära või tehke midagi muud.

teie küsimuse tagumisest otsast, mis puudutab ametiühingute keskliitu ja selle seisukohta. Tõesti, ametiühingute keskliit, nii nagu ma ütlesin, oli oma arvamuses, veel kord, suures paketis toetav kogu selle eelnõu suhtes. Toodi esile seda, et on hea tasakaal saavutatud, just nimelt näiteks selles, et tippspetsialistide palgamäära alandatakse kahelt keskmiselt palgalt 1,5-le ja et toetatakse ka juhatuse liikmele vastutuse panemist. Tõepoolest see, millele teie oma küsimuse esimeses pooles viitasite, et sõjapõgenike koha pealt eelnõus kõik võib-olla nii hästi ei ole, mis puudutab seda 0,8‑ga [läbikorrutamist] palga maksmisel, siis selle üle tegid kriitikat just nimelt nii ametiühingute keskliit, kes näeb siin teatud kitsaskohti, kui ka mõningad komisjoni liikmed. Ma olen nõus, et see on teatud mõttes problemaatiline punkt. Aga samal ajal on siin ka vastuargumente. Esiteks, ma arvan, et selle süsteemi rakendamisel on meil väga selgelt ja täpselt võimalik jälgida, millist palka siia saabunud sõjapõgenikele hakatakse maksma. Veel kord: tegemist on miinimumstandardiga, mis ei käsitle kuidagi seda, et neile inimestele, töötajatele, ei võiks maksta kõrgemat palka. Nüüd, teine pool on see, mille on ka ministeerium välja toonud, et tegemist on sellise regionaalse aspektiga. Nagu ma ütlesin, osas sektorites ei ole võimekust maksta väljaspool Tallinna Eesti keskmist Me teame, et ka seal töötavad Eesti inimesed ei saa praegu keskmist palka. See tähendab seda, et sellisel juhul me ju ei taga seda. Meie soov on, et siia saabunud sõjapõgenikud mitte ei jääks ühte linna või ühte regiooni kinni, vaid nad oleksid ikkagi suhteliselt tasakaalukalt ära jaotatud üle Eesti. Just nimelt selle koefitsiendi andmine võimaldab seda, et nendel inimestel oleks võimalik tööle asuda ka väljaspool Tallinna ja Tartut. See on selline regionaalne mõõde. Ja kolmas pool on tõesti täna see, millega tuleb ka arvestada, et siia saabuvatest

kes on otsustanud ikkagi kaitsta oma kodumaad, täna sõjapõgenikena siia Eestisse ei satu. Nemad on täna kahjuks rindel. Ja me siiralt loodame, et ühel päeval saavad ka nende siia saabunud pered minna tagasi kodumaale oma meeste juurde. Jah. Eks siin kogu aeg kumab läbi see Ukraina teema, kuigi eelnõu algatati ju hoopis teistel põhjustel ja ammu enne seda, kui sõjast üldse juttu oli. [See algatati] lihtsalt selle vastu, et meie enda tööjõud [ei] kannataks [ega] peaks siit riigist ära kolima ja palgataset alla ei viidaks. tsiteerin 2014. aastast Taavi Rõivast, ta ütles, et meie oma inimeste tööviljakuse suurendamises ja sedakaudu nendele kõrgema palga maksmises, meie oma inimeste suuremas kaasamises on veel potentsiaali küll ja küll. Kas sarnasest põhimõttest oli ka ettevõtjate huvirühmadega juttu, et kuidas meie töötajate palgatase võib sellise ümbertehtud ja ärarikutud eelnõuga hoopis alla minna? Aitäh,

sektoris väga suur potentsiaal ja tulevikus luuakse sinna väga palju töökohti juurde – nii nagu ma ütlesin, on selles eelnõus teatud puhkudel arvestatud ligemale 12 000 uue töökohaga –, siis muidugi enamiku neist töökohtadest täidavad eestimaalased ja eestlased. Aga me peame arvestama ka sellega, et kui me tahame olla selles sektoris maailmas ikkagi veduri rollis, siis me peame aitama ka siia tuua välistööjõudu, kelle kompetents on väga suur ja kes samamoodi aitab meil seda seda sektorit eest vedada. Nii et eks see tasakaal siin tuleb leida. Mina küll arvan, et selle eelnõuga me ei võta eestimaalastelt töökohti ära. Aitäh! Jaak Valge, palun! Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! Vaadake, see kava hõlbustab immigratsiooni tööjõu või odavtööjõu sissevoolu näol tervikuna. Sõjapõgenikesse puutuv osa on siin väike.

muutuvad eestlased vähemusrahvuseks omal maal umbes poole sajandi pärast. Kindlasti, ma oletan, eelnes nendele muudatusettepanekutele põhjalik mõjuanalüüs. Minu küsimus on: kui suureks muutub teie arvestuste järgi positiivne migratsioonisaldo pärast nende kõikide muudatuste sisseviimist? Just kõikide, mitte ühe. Kas olete nõus, et kui see kahekordistub, siis muutume vähemusrahvusekscirca25 aastaga? Aitäh,

suureneks, aga seda me tõesti põhiseaduskomisjonis ei arutanud. Küll aga ma tean, et rahvastikukriisi [lahendamise] probleemkomisjon, milles ka teie olite osaline, on seda teemat arutanud.

Mida rohkem ma teie vastuseid kuulan, seda suuremasse kimbatusse satun. Ma täpselt ei saagi aru, kas te püüate lahendada tööjõuturu probleeme või sõjapõgenike teemat.

ajaraami tõttu oleks mõistlikum see eelnõu kuidagi tükeldada ja mingi osaga minna lõpuni välja. Alar Laneman, palun! Alar Laneman, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Eelnev küsija tabas kümnesse,

sõda Ukraina territooriumil, ei ole lõppenud, siis ma ütleksin, et on äärmiselt halb aeg, sest me ei tea veel, milliste teguritega on tegemist. Kahjuks ma ei kuulnud asju, mida ma nüüd teie käest küsin. Mis on kogu selle seaduseelnõu, nende paranduste eesmärk? Millised on mõjud haridussüsteemile, sotsiaalsüsteemile ja regionaalpoliitikale? Milline on ajaraam nende mõjude puhul? Aitäh, Aitäh! Sellega ma olen nõus, et olukord maailmas on halb. Ja tegelikult selle eelnõu eesmärke jätkuvalt [on mitu], siin on mitu paketi osa, nii nagu ma ütlesin. Üks on see, mis puudutab ukrainlastele, siia saabunud sõjapõgenikele töötamise töötamise võimaluse andmist, siin ise hakkama saamise võimaluse andmist. Teine plokk on see, mis puudutab töö‑ ja õpirände selgemat raamistikku. Kolmas plokk, mis minu meelest

ülikooli jaoks kadunud hinged, siis Eesti riik annab neile peale selle seaduse vastuvõtmist väga selgelt märku, et te peate siit riigist lahkuma. Teine pool on see, mis puudutab näiteks pereliikmete kaasavõtmist. Pereliikmete kaasavõtmine on võimalik,

eelnõu ära rikkuma isegi siis, kui ta 30% sinna ei panusta. Nii et 30% puhul ei ole mõtet üldse imestada, et sellest eelnõust midagi

Ma olen nõus teie prognoosidega, mis te siin tõite, et töötute arv tänases olukorras pigem kasvab, kui kahaneb. Aga samal ajal jätkuvalt ma toon ka selle poole siia sisse, et meil on Eestis töökäte puudus, meil on sektoripõhiselt väga suur töökäte puudus. Nagu ma ütlesin,circa10

Millised need prognoosid lõplikult olema saavad? Raske öelda, sest tegelikult me täna ju ei tea, kui palju sõjapõgenikke siia tuleb ja kui kauaks nad siia jäävad. Ma võiks prognoosida, aga ma arvan, et see ei oleks õige, sest põhiseaduskomisjon seda tegelikult ei arutanud. Ja kolmas pool on see, mida ma ütlesin, et nende inimeste, kes täna siia tulevad, struktuur on väga selgelt paigas: tulevad naised, alaealised lapsed, vanemad inimesed.

Suur aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Hea Tõnis, sa oled mitu korda siin öelnud, et see on eelmise hea valitsuse algatatud eelnõu. Jah, eelmine valitsus oli hea, sellega võib nõustuda, aga

Nii et selles mõttes palun mitte pähe määrida seda praegust eelnõu eelmise valitsuse soovi ja tahtena. Aga küsimus on selles: kas te arutasite komisjonis,

Aitäh! Komisjonis sellist arutelu minu teada ei olnud, mis puudutanuks konkreetselt seda, kui palju eestimaalasi pärast selle seaduse vastuvõtmist Eesti riigist lahkuks. Küll aga oli juttu sellest, et on

Teatud spetsialistide puhul me teame, et neil välismaal täna rakendust on, aga Eesti riigis ei ole. Nüüd see, mis puudutab näiteks kasvuettevõtete temaatikat, kindlasti loob Eestis juurde selliseid väga kõrge kvalifikatsiooniga ja väga kõrge palgaga töökohti, mis võiks just nimelt meelitada siit riigist lahkunud eestimaalasi tagasi kodumaale naasma, sest nad leiaksid oma koduriigis rakendust, nii väljakutsuva töö, hea töökeskkonna

No nüüd on küll läinud täiesti lappama see jutt. Ma olen selle 30% puhul täpselt sama meelt. Kui meil oli enne kehtestatud sektoripõhine kõrgem palganõue,

Ukrainast siia tulnud inimesed võetakse tööle varem Ukrainast siia tulnud inimeste asemele odavama palgaga. See on Eesti tööturul kriisi tekitamine. Loomulikult see meeldib suurtele tööandjatele ja nendele suurtele tööandjatele Eestis lähedal olevatele parteidele. Aga ärge palun valetage, et see loob meile juurde häid töökohti. Aitäh! Ma jään siin teiega selles mõttes eriarvamusele, et kui me loome juurde töökohti, kus me maksame Eesti riigi keskmisest kõrgemat palka,

olukorda ära ja kuidagi kitsendavad just nimelt palgasurve kaudu teatud inimeste võrdset kohtlemist. Seda ma kindlasti ei toeta.

saabunud sõjapõgenikele just nimelt üle Eesti võimalust asuda tööle hea palgaga.Ja veel kord, arvestage sellega,

ei ulatu mitte 0,8‑ni, vaid jääb alla selle. Sellisel juhul tuleks nendele töötajatele maksta just nimelt selle maakonna sektori keskmisest kõrgemat palka. Aitäh! Peeter Ernits, palun! Hea juhataja! Hea Tõnis! Sinu kirglikkus on tõesti muljet avaldav. Aga sa tead ju, Tõnis, et kui sa kuseks meepotti,

analüüs, et ta on kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseadusega ja Euroopa Liidu õigusega? Head kolleegid, vulgaarne sõnakasutus siin saalis ei ole kohane. Ma tõesti vabandan

sulle ühe hea soovituse: kui sa meepurgi lahti teed, siis igasugused kärbsed ja herilased lendavad sinna ligi, nii et võib-olla ei ole see sinu tehtud ettepanek kõige mõistlikum. Aga ma tulen nüüd sinu küsimuse juurde, mis puudutab seda, kas see on kooskõlas Euroopa Liidu direktiivide ja seadusandlusega, kas see on kooskõlas Eesti riigi põhiseadusega. Tõesti,

konkreetsete paragrahvide muutmist, osa paragrahvide kehtetuks tunnistamist. Siin on just nimelt aluseks võetud see, et see oleks kooskõlas Euroopa Liidu kehtiva õiguskorraga ja niimoodi, et ka siia saabuvad just nimelt konkreetselt sõjapõgenikud saaksid koheldud võrdselt kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides.

Mul on jah protseduuriline küsimus. Võib-olla peaks juhatus arutama, kas "kusemine"

See ei olnud protseduuriline küsimus. Ruuben Kaalep, palun! Aitäh! Hea ettekandja! Te olete mitu korda öelnud, et te arvate, et eestlased jäävad peremeheks omal maal. Ma tahaks küsida, millel see arvamus põhineb. Me ju näeme, et eestlaste osakaal on langemas, ja see seadus kindlasti aitab sellele kaasa. Ma tahaks ka küsida, kuigi mul ei ole mõtet küsida, kas komisjon arutas seda, sest selle peale te vastate, et ei arutanud – aga miks komisjon ei arutanud seda fundamentaalselt olulist küsimust, milleks on eestlaste osakaal ja enamusrahvuseks jäämine oma kodumaal? Saate aru, probleem on praegu selles, et tundub, justkui teid üldse ei huvitaks see, on eestlaste osakaal ja kui kaugele on praegune valitsus valmis minema selle osakaalu langemisega. (Juhataja helistab kella.) Palun lükake see mulje ümber, et valitsust see ei huvita.

Teate, eestlased siin Eestimaal on jäänud pidama läbi erinevate sajandite, läbi erinevate riigikordade, läbi erinevate kriiside

töökäte puudus on eelkõige töökohtades, kus tingimused või palk ei ole kohalikele atraktiivsed. Kui me nüüd saame olukorra, et me võtame sõja eest põgenenud Ukraina naised ja paneme nad sellist orjatööd tegema, siis selmet toetada meie majanduse ümberprofileerimist, et me ei teeniks odavtööjõult, oleks tulemus kindlasti kahetsusväärne.Kas te kaalusite ka seda, et kui tõesti selle [koefitsiendi] 0,8 ametlik põhjendus oli regionaalne võrdsus, siis seda oleks ju saanud lahendada niimoodi, et me ütleme, et me maksame selle tegevusala keskmist selles piirkonnas? See tähendab seda, et me tunnistame ausalt, et Tallinna palgad ja Antsla palgad on erinevad, ja me arvestame selle erisusega, selmet öelda, et langetame kõigil 20% palka. Aitäh, Aitäh! Esiteks, ma arvan ja loodan, et me ei pane selle eelnõu muudatusega kedagi orjatööd tegema. Neile inimestele, kes lähevad tööle, kehtivad samasugused töötingimused nagu kõikidele teistele siin tööjõuturul olevatele inimestele.Üks Üks asi, mida ma selle koefitsiendi 0,8 puhul tahaksin üle rõhutada: tegemist on ajutise meetmega. Kui olukord Ukrainas stabiliseerub, me näeme, et sõjapõgenike vool Eestisse peatub ja siin olevad

aga tehniliselt tundus see meile täna võib‑olla liiga keeruline. Nii Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kui ka Siseministeeriumi esindajad olid veendunud, et kui Tallinnas on palgatase niivõrd palju kõrgem, siis lihtsalt konkurentsi mõttes sul ei õnnestu allapoole selle täna enam inimesi tööle leida ja neid motiveerida. Küll aga võimaldab see koefitsient inimesel, kes satub väljaspool Tallinna täna tööjõuturule, saada endale töökoht,

vähe veenvad, sest me teame, et keskmine palk ja tippspetsialisti tööle meelitamine ei ole kuidagi omavahel seotud. Kui on ikka tõeline tipp, siis makstakse kümnekordseid Eesti keskmisi palkasid. Jutt on ikkagi meie tööjõuturu solkimisest ja risustamisest, mida selle seaduseelnõu kaudu üritatakse teha. Aga kas lugupeetud komisjoni liikmetele on teada, et Ukraina sõja varjus on ka mõnes teises riigis, kas või meie naabrite juures, üritatud seadusi kiirkorras muuta, läbi suruda ja selle varjus lihtsalt häma kasutada? Aitäh! Nüüd ma tulen selle arutelu juurde tagasi, mis puudutab kõigepealt kahte konkreetset muudatusettepanekut. Üks on see, mis puudutab tippspetsialistidele makstavat töötasu, mis peab olema vähemalt 1,5-kordne Eesti keskmine brutopalk sellessamas sektoris Statistikaameti andmetel. Veel kord:

jällegi toon näite IT‑sektorist, et mingil hetkel, kui ettevõte on kasvufaasis, ei looda töökohti aastas juurde mitte kümnete kaupa, vaid sadade ja tuhandete kaupa. Ja ka selle eelnõu eesmärk on luua Eestisse juurde kõrgelt tasustatud töökohti. Nüüd, see teie teine küsimus, et kas me kuidagi solgime tööturgu. Ma arvan, et ei solgi. Selles mõttes, et me paneme paika väga selged kriteeriumid, mis alustel inimesed saavad siia tööle tulla. Me karmistame siia kaasa võetavate pereliikmete saabumist ehk iga pereliige peab ise näitama Eesti riigile, miks ta tahab siia tulla.

siis ta tuleb siia ikka õppima, mitte tööd tegema. Ja teine pool on see, et kui inimene tuleb siia hooajaliselt tööd tegema, siis ta ei tule siia mitte null koma mingi koefitsiendiga tööd tegema, vaid täistööajaga tööd tegema. Kui on tööaeg, siis on tööaeg, ja kui on õppimise aeg, siis on õppimise aeg. Ei tehta asju niimoodi läbisegi.

allaviimine ei soodusta sugugi mitte tippspetsialistide [tulemist], vaid just nimelt odavtööjõu tulemist. Ja jutt mingist tööajast – sellel ei ole ju mingisugust korrelatsiooni makstava

toodav maksutulu võimaldaks meil siin riigikaitset ja ma ei tea, mida kõike arendada, siis tegelikult on tagajärg see, et meie enda töötute inimeste arv kasvab ja nendele makstavad toetused kasvavad täpselt samamoodi. Minu küsimus ongi see: kas on tehtud mingeid mõjuanalüüse, kui palju tõusevad töötu abirahad, mida me selle tagajärjel peame maksma? Aitäh!

Ma arvan, et igas riigis on töötute arv, mis on umbes 5% piires, täiesti normaalne ka majanduskasvu tingimustes. Kui on majanduslanguse periood ja kriisihetk, siis kindlasti töötuse protsent tõuseb. Me teame perioode, kus Eestis on see olnud kõrgem ja siis on täpselt samamoodi surve nendele abimeetmetele kasvanud. Ühe teie väitega ma

Küll aga tuleb vaadata seda poolt, et tõesti, Eestisse on täna saabunud väga palju inimesi, aga mitte sellepärast, et me seda seaduseelnõu muudame, vaid sellepärast, et nendel inimestel ei ole võimalik olla turvaliselt oma kodumaal. Ma räägin sõjapõgenikest. Jah, nende arv on tõusnud üle paarikümne tuhande ja suure tõenäosusega tõuseb see lähinädalatel veelgi.

Meie eesmärk võiks olla see, et me mitte ei paku nendele inimestele sotsiaalseid abimehhanisme, vaid ikkagi aitame need inimesed siin Eestis tööjõuturule, maksame neile väärilist palka, et need pered saaksid siin ise hakkama. Ja mingil hetkel – ma loodan, et see juhtub

ma ei tea, sina üritasid pigem minu väiteid ümber lükata. Ma oma arust küll ei kuulnud ühtegi sellist kohta, kus sa oleksid nagu ühegi õige väite esitanud. Kindlasti ma olen nõus sellega, et ettevõtluses oled sina kõvem käsi kui mina, aga põhiseaduskomisjonis me sellist mõõduvõttu ei teinud.Ma siiski ühe mõtte sulle veel kord loen siit paberi pealt maha ja see on sulle nii-öelda

1,5 ja Eesti keskmise brutopalga korrutis, siis kuidas see on odav töökoht maksude mõttes, palga saamise mõttes, kui see on üle Eesti keskmise? Minu arvates on väga selge, et kui me loome juurde töökohti, kus me maksame kõrgemat palka, siis järelikult need on ka väärtuslikuma, majanduse mõttes väärtuslikuma sisuga töökohad.Nii et veel kord: see eelnõu ei too siia juurde odavtööjõudu, kus oleks võimalik maksta võimalikult väikest palka. See loob võimaluse Eesti ettevõtetel luua töökohti, kus on palk kõrgem kui tänane Eesti keskmine. Nii et selles mõttes ma ei ole sinu väitega lõpuni nõus. Aitäh!

ta peab vastama vastavalt sellele eelnõule, mida ta kaitseb. Ta praegu lihtsalt valetab ja valetada saalis on väga halb.

Nii. Läheme küsimustega edasi. Kert Kingo, palun! Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Töötukassa tänase päeva andmete kohaselt on meil 44 800 töötut, aga pakkuda on 7400 töökohta. Ja teie räägite meile suurest tööjõupuudusest. Kus see tööjõupuudus on, kui numbrid on sellised: 44 800 töötut ja 7400 töökohta? Sellises olukorras on ju loogiline tulemus see, et algab vähempakkumine. Tööd saab see, kes vähem palka küsib. Ja selle eelnõuga ainult soodustatakse odavtööjõu

ja kuidas riik saaks liistule võtta need tööandjad, kes maksavad vähem palka? Aitäh! Kõigepealt, Kõigepealt, need numbrid, mis te tõite töötuse statistika puhul: kui palju meil on töökäsi, kes tahaksid täna tööjõuturule siseneda, ja kui palju meil on töökohti pakkuda. Ma arvan, et ilma seda seadust muutmata

Teie küsimus oli, kuidas on võimalik neid ettevõtteid, kes ei täida Eesti riigis kehtestatud seadusi, liistule võtta. Ütlen jätkuvalt, et nendele ettevõtetele on võimalik teha ettekirjutusi ja nendele ettevõtetele on võimalik

siin kas renditööjõu ettevõtete või mõne muu ettevõtte kaudu ikkagi väga selgelt oma palgas või mõnes muus töötingimuses petta. Ja me näeme, et riigi hammas nende peale ei hakka.See seaduseelnõu koos nende muudatusettepanekute paketiga annab riigile kindluse läbi Riigikohtu lahendite, et meil on võimalik neid ettevõtteid kutsuda korrale, määrata neile sunniraha. Ja kui neid tingimusi ei täideta, siis ilmselgelt võetakse nii siia saabunud töötajad kui ka tööandja riigi poolt ette, töötajad saadetakse oma koduriiki tagasi ja tööandjale tehakse

Kõigepealt, mis probleemi me lahendame? Ma arvan, et päris mitut probleemi. Me anname võimaluse luua Eestis juurde kõrgepalgalisi töökohti ja elavdada Eesti majandust, aga ka pakkuda riigipoolset tuge siia saabunud sõjapõgenikele.Küsimus nende numbrite kohta. Komisjonis oli meil selle üle pikk arutelu. Ma olen

Nagu Bingo loto mäng – keegi ei tea, mis on järgmine number. Nüüd, küsimus selle kohta, millele te samuti viitasite. Me teame, et see

Härra Sutt lükkas selle laua pealt maha, ütles, et ei, see number ei kõla usutavalt, see number peaks olema oluliselt väiksem. Teie ütlesite sellise numbri nagu 12 000. Jällegi, ma saan siin vastata härra Suti loogikat kasutades, et ei, see number on väiksem. Aga milline see number on? Jällegi, selle eelnõu raames konkreetset arvutust, hindamaks, milline on sanktsioonide või sõja mõju Eesti majandusele ja kui palju töökohti kaduma läheb, ei ole tehtud ja seda on hetkel raske prognoosida, aga ma arvan, et see mõju on kindlasti olemas. Jaak Valge, palun! Jaak Valge, palun! Aitäh, lugupeetav juhataja! Lugupeetav ettekandja! Te vastasite mu eelmisele küsimusele, et pärast selle seaduse vastuvõtmist ei jää eestlased kuidagi vähemusse. Aga minu küsimus oli teine: kas olete nõus, et selle seaduse vastuvõtmise korral jäävad eestlased senise arvuloogika alusel mõnekümne aasta pärast vähemusse? Palun vastake sellele.Nüüd Ja nüüd tsitaat: "Kui odav tööjõud võimaldab jätkata tänast vähetootlikku tegevust, siis milleks investeerida tehnoloogia uuendamisse ja mõelda tööjõu parema kasutamise peale?" Tegemist on silmapaistva majandusteadlase, ja muide, ka teie endise erakonnakaaslase Viktor Trasbergiga. Kas teil on alust arvata, et teie olete pädevam kui tema? Aitäh! Härra Trasberg on kindlasti lugupeetud inimene. Aga ei, põhiseaduskomisjonis me ei võistelnud selle üle, kas targem olen mina või härra Trasberg.Nüüd, veel eestlased ei jää siin riigis vähemusse. Selles olen ma veendunud. Aga tulen teie loogika juurde, mida te siin niimoodi järgemööda üritate manada. Te ütlete, et siia luuakse meeletutes kogustes juurde madalapalgalisi töökohti, mis kuidagi ei aita kaasa kaasa meie ettevõtluse ja majanduse arendamisele ja mis kuidagi võtab ära meie, siin olevate eestlaste töökohad. Ma kõigepealt ütlen, et on mitu asja, mis teie loogikas ei klapi. Kui me loome juurde töökohti, mille keskmise palga nõue on kõrgem kui tänane Eesti keskmine palk, siis need ei ole ju odavad töökohad. Teine küsimus. Need töökohad, kus

Peale selle [aja] lõppu peavad need inimesed tagasi pöörduma oma koduriiki. Need ei ole inimesed, kes jäävad siia alaliselt elama. Samamoodi ka need 1,5 korrutisega töötajad ei jää siia elama, aga neil on teatud tingimustel võimalik taotleda Eestisse jäämiseks pikemat alust.

Kõigepealt, see konkreetne eelnõu ei ole mitte midagi muud kui Ukraina sõjavarju ära kasutamine selleks, et migratsiooni suurendada. Jutt sellest, et siin käib mingi kõrgete palkade andmine, hea Tõnis, jutt 1,5‑kordsest koefitsiendist, et see on positiivne – see on negatiivne. Tõnis, see on negatiivne, sest kehtivas seaduses on see 2, mitte 1,5. Ta vähendab.

Aitäh! No siin oli nii palju küsimusi, et nüüd mõtle, millisele vastata. Kõigepealt ma tahan öelda, et see, mis puudutab sõjapõgenike siia saabumist ja nendele koefitsiendi alusel palga maksmist, siis tegemist on ajutise meetmega. Me siiralt loodame, et olukord Ukrainas laheneb võimalikult ruttu ja need inimesed saavad kodumaale tagasi pöörduda, ning sellisel juhul rakendub kohe jälle see seaduslik raamistik, mis kehtis enne selle sõja puhkemist. Nüüd see küsimus, et mis [selle Nii nagu ma ütlesin, on need sätted, mis jäävad selles 241 SE‑s samaks. Ma lugesin need ette. Ma toon ühe näite veel. Eestis elamisloa alusel õppiv välismaalane saab pereliikme kutsuda enda juurde kaheaastase perioodi möödumisel. Aga veel kord: ta peab väga selgelt ära põhjendama, miks ta selle pereliikme siia kutsub ja mis alustel see pereliige siia tahab tulla, ning iga pereliige peab ise taotlema ja näitama, miks tal

Veel teine näide siia juurde. Nii nagu ma ütlesin, on väga selged kriteeriumid: kui on õppimise aeg, siis tullakse siia Eesti riiki õppima, ja kui tahetakse tööd teha, siis tullakse kas teistel alustel või minnakse koduriiki tagasi. Heiki

kui 2,0 on väiksem kui 1,5 ja 1,0 on väiksem kui 0,8, siis ei ole nagu midagi ütelda. Aga ma tuleksin oma eelmise küsimuse juurde, kui see on veel meeles. Te ütlesite,

Me muidugi loodame, et see on ajutine ja need inimesed saavad tagasi oma kodumaale, kuhu nad tegelikult tahavad minna.Teine pool on väga selgelt see, et me paneme paika kriteeriumid, mis alustel ja mis tingimustel saavad inimesed tulla siia kolmandatest riikidest õppima ja töötama.Kolmas Kolmas pool on see, et me ikkagi väga selgelt karmistame neid meetmeid, mis alustel inimesed õpivad või töötavad siin, et meil oleks veel rohkem võimekust vaadata, kes siia tulevad ja miks nad siia tulevad, ning et olukorda kuidagi ei kuritarvitataks. Ja võib-olla neljas plokk, mis on oluline, on see, et neid ettevõtteid, kes on seadusi ja Eesti riigis kehtestatud korda rikkunud, oleks meil võimalik karmimalt karistada, et rikkumisi oleks võimalikult vähe. Anti Poolamets, palun!

Aga ma tahan rääkida vananemisest. Nimelt, iga tööealisena siin püsivalt elama asuv immigrant saab ju kunagi vanaks ja talle tuleb ka pensioni maksta. Eesti pensionikulud on praegu väga suured ka varasema immigratsiooni tõttu. Töörände korras meile saabunud isikutest on suur osa pensionile läinud ja 60–69-aastastest inimestest koguni 40% on mitte-eestlased. Seega toimub immigratsiooni soodustamine tuleviku arvel ehk see on püramiidskeem. See ei piira ühiskonna vananemist, vaid süvendab seda. Te olete täna mitu korda rääkinud, kuidas meie tööjõud vananeb ja seda on vaja asendada. Kas me niimoodi ei jätka nõukogudeaegse mudeli realiseerimist? Hea

ja see on ajutine meede, see ei kehti üle välja. See 0,8 on väga selgelt seotud Ukraina konfliktiga ja sellega, et aidata siia saabunud sõjapõgenikud tagasi tööjõuturule. Nüüd, see küsimus,

Siia tööle tulekuks on teatud ajaraamid, aga siia oma elupäevade lõpuni elama jäämiseks on hoopis teised ajaraamid ja hoopis teised alused. Neid ei saa kuidagi võrdsustada. See, et keegi tuleb siia tööle, ei tähenda, et ta saab elupäevade lõpuni siin elada ehk pensionipõlve veeta. Kolmas väide, mis kõlas.

Merry Aart, palun! Jah, aitäh! Lugupeetud ettekandja! Kolmandatest riikidest pärit võõrtööjõud puudutab palgatõusu. Norra on teinud uuringuid, et nendes sektorites, kuhu toodi sisse või kus oli võõrtööjõudu, tõusid palgad kaks korda aeglasemalt. See on fakt. Kõrgepalgalisusest me võime rääkida siin Tallinnas, aga mitte maapiirkondades, kuskil piiri ääres või kuskil mujal.

koroona tõepoolest tõi maapiirkondadesse inimesi juurde. Praegu öeldakse, et Eesti riik ei oska oma inimestest lugu pidada, ja uuritakse võimalusi uuesti hakata Eestist ära minema. See on väga suur ohumärk, sellepärast ka minu küsimus. Aitäh!

Midagi pole teha. Ja seal on ka töökäte puudus täna täiesti olemas. Me näeme, nagu teie hea kolleeg tõi näite, et tõesti, meil on täna pakkuda teatud hulk töökohti ja meil on täna pakkuda ka teatud hulk töökäsi, aga millegipärast ei ole pakkumine ja nõudlus kuidagi omavahel kooskõlas. See probleem, millele te viitasite, et Eestimaa inimesed hakkavad koduriigist taas lahkuma ma arvan, et me peaksime tegema kõik selleks, et nendel inimestel oleks siin turvaline olla, et neil oleksid siin olemas sotsiaalsed garantiid, töökeskkond ja ka vääriline palk. palk. Me võime öelda, et jah, selle eelnõuga me käsitleme konkreetselt kolmandatest riikidest tulevaid töölisi. Aga samal ajal annab see ju meie majandusele võimekust juurde, et luua siia just nimelt

paremat paika otsima ja tulevad paari aasta pärast tagasi ja leiavad, et paremat paika kui Eestimaa ei ole olemas. Aga nagu ma ütlesin, igal aastal kuskil 11 000 töökätt läheb meil tööjõuturult välja. Eesti ühiskond on vananev.

Nüüd, see teie viimane küsimus, mis on minu arvates kõige olulisem. Ükskõik, millise numbri ma täna ütleksin, ma eksiksin, mis puudutab siia tulevate sõjapõgenike arvu ja meie riigi võimekust. Ma tahaks öelda seda, ja ma olen võib-olla natukene liiga kriitiline, aga siiski, meil on täna juba üle 20 000 sõjapõgeniku ja ma ei arva, et Eesti riik ja valitsus on saanud nende 20 000 inimesega hästi hakkama. Ma arvan, et siin on väga palju kitsaskohti, ja ma arvan, et need kitsaskohad

alati võtame. Aga me teame seda, et Eesti riigi võimekus peab selles osas olulisel määral tõusma. Juba täna me ei saa osa asjadega hakkama. Henn Henn Põlluaasa kord. Aitäh! Te ei vastanud mu eelmisele küsimusele, et kui siia tuleb nüüd suurel hulgal odavat tööjõudu ja meie töötute arv

Aitäh! Mina ei saa aru, kust kohast te loete selles eelnõus välja, et peale selle eelnõu vastuvõtmist nagu mingid väravad avanevad ja odav tööjõud lihtsalt marsib Eestisse sisse. No ei ole siin eelnõus seda kirjas ja sedasi ei hakka ka olema, seda ma võin teile lubada.Nüüd

komisjonis oli võimalik ametnikelt küsida igasuguseid küsimusi ja saada vastuseid. Muidugi oleks tahtnud ka mina saada mõningates küsimustes täpsemaid ja põhjalikumaid vastuseid.Küsimus eelnõu väljatöötaja kohta. Ma Ma jään täpse vastuse võlgu, kes oli tollel hetkel siseministri ametis olnud isik, kes seda eelnõu 2020. aastal välja töötas, aga ma arvan, et ka tema andis oma panuse sellesse eelnõusse, et see saaks nii sisukas, nagu see täna on.

Härra Kokk, oma eelmises sõnavõtus te ei olnud kuigi viisakas ja teile ma vastan küll ainult nii, et põhiseaduskomisjon ei arutanud seda küsimust. Aitäh! Ma tänan! Lugupeetud ettekandja! Te enne siin märkisite, et selle eelnõu eesmärk on anda tuge sõjapõgenikele. Ma väga toetan seda, et sõjapõgenikke tuleb igatpidi aidata. Aga tuletan meelde, et meie riigis elluviidud vaktsineerimise

Me peame arvestama sellega, et kui eelnõu käsitleb töö- ja õpirännet, siis me muidugi ei räägi mitte Eestis viibivatest inimestest, vaid ikkagi nendest, kes tulevad siia juurde.Sellega, mis puudutab teie küsimust vaktsineerimise kohta, ma

Eestil oleks olemas võimekus maksta inimestele seda pensioni, mida täna inimesed tahavad kätte saada, sest me tegelikult näeme, et töökäte puudus ja vananev ühiskond tekitavad probleemi, et nõudlus ehk eelarvelises mõttes surve pensionide suhtes läheb ikkagi aastatega suuremaks, mitte väiksemaks. Aitäh!

Me ei saa siia enam mingeid parandusi teha, aga nagu ma ütlesin, ei ole see ei sisult ega vormilt õige ja me peaksime selle parandama. Kas sa oled minuga nõus või vaidled vastu, et juba ainuüksi see on põhjus, miks me peaksime praegu teise lugemise katkestama ja need, nii selle kui ka teised sisulised ja vormilised parandused siin ära tegema? Aitäh! Ei, selles küsimuses ma ei vaidle sulle vastu. Ma küll hetkel seda sõnastust siit oma kaustast nii konkreetselt üles ei leidnud, et see korra uuesti üle lugeda. Aga see, mida sina tsiteerisid – ei, siin ma sulle vastu ei vaidle ja olen sinuga ühel meelel.Nüüd küsimus, kas

neid inimesi, kes on Eestisse sattunud just nimelt sõjapõgenikena sellest Ukraina-Venemaa konfliktist, kus Venemaa on agressorina käitunud.

Aitäh! See 0,8 kehtib siia saabunud sõjapõgenikele ja Ukraina töötajatele. See ei laiene kuidagi teistest

Selle seadus[eelnõu] § 1 punktis 4 on, et riiklikult tunnustatud põhikooli, gümnaasiumisse, kutseõppeasutusse või kõrgkooli vastu võetud välismaalasele võib õppima asumiseks anda lühiajalise või pikaajalise viisa.

Tulevikus, nii nagu ma ütlesin, kui see eelnõu seadusena vastu võetakse, siis peale õppimise aluse lõppemist ehk siis, kui inimene on ülikooli või õppeasutuse nimekirjast kustutatud, 30 päeva jooksul

Te ei ole suutnud kuidagi välja tuua, kuidas valitsus ikkagi garanteerib seda, et tööandjad ei hakkaks massiliselt töölt vabastama kohalikke Eesti inimesi ja nende asemele palkama madalama palgaga leppivaid välismaalasi, antud juhul ukrainlasi. Kus on ikkagi see garantii? Vastasel juhul me näeme varsti, kuidas Eesti inimesed hakkavad omakorda massiliselt töötuks jäädes Soome liikuma. Igal juhul see teie plaan kahjustab Eesti inimeste toimetulekut ja lõhub taas peresid, isad peavad hakkama Soomes tööl käima. Milline on garantii? Kuidas valitsus plaanib garanteerida seda, et meie inimesi ei hakata massiliselt lahti laskma ja palkama odavamat tööjõudu sellesama koefitsiendi 0,8 alusel? Aitäh! Aitäh! Nii nagu ma ütlesin, on see minu isiklik arvamus, mitte põhiseaduskomisjoni arvamus. Ka mina näen selles koefitsiendis suuri riske. Ma loodan, et need riskid ei realiseeru. Siseministeerium on öelnud, et nad oma järelevalvet selles osas tugevdavad ja kuidagi see tasakaalumoment tekib.On

Aga sõjapõgenikud, kes siia saabuvad, on noored emad, naised või eakamad inimesed või alaealised lapsed. Kahjuks nende seast me sellise kvalifikatsiooniga häid töökäsi ei leia. Me peame arvestama sellega, kes kes on need inimesed, kes täna sõjapõgenikena siia saabuvad. Täisjõus mehed on läinud või jäänud oma kodumaad kaitsma, nad ei tule siia Eestisse tööd tegema. Nemad on oma kodumaa patrioodid ja kaitsevad oma riiki. Aitäh! Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Auväärt ettekandja! Minu küsimus puudutab ka ikka seda koefitsienti, mille kohta te olete korduvalt rõhutanud, et see laieneb ainult Ukraina kodanikele ja on sektoripõhine. Ma ei hakka praegu laiemalt vaidlema siin selle mõju üle. Aga

kodanikud, kaugeltki mitte, nende hulgas on ka teiste riikide kodanikke, kes alaliselt elasid Ukrainas ja nii edasi, kes siia saabuvad ja neile siis ka see ei laiene, kui see on Ukraina kodanike põhine. Ja te jätsite rääkimata üldse teise poole – selle, et 0,8 rakendub ka näiteks Tallinnas, kus keskmine palk on oluliselt üle keskmise, kui me Eesti keskmisega võrdleme, ja see võimaldab kasutada nii‑öelda

siia saabunud sõjapõgenikele, kes on Ukraina kodanikud. Kui Ukrainas viibisid kolmandate riikide või teiste riikide kodanikud, siis nemad ei lähe klassikalises mõttes sõjapõgenikena arvesse, vaid neil on ikkagi võimalik liikuda oma koduriiki, kus neil on täna turvaline olla. olla. Näiteks Eestimaa inimesed, kes olid Ukrainas ja [nüüd] saabuvad Eestisse, ega nad ei lähe automaatselt sõjapõgenikena kirja. Nad on ikkagi Eesti riigi kodanikud ja neile rakenduvad Eesti riigi seadused ja garantiisüsteemid.Nüüd see 0,8 ja 1 või või mõni muu koefitsient. See regionaalne meede on olnud kogu aeg laual. Ma ütlen veel kord, et mulle tundub see selles mõttes olevat adekvaatne, et me tõesti räägime, et on sektoreid, on töökohti, kus isegi väljaspool Tallinna ei jõuta täna maksta sektori 0,8, vaid makstakse, ma ei tea, 0,7 või 0,6, ehk selles mõttes on ta võib-olla selles piirkonnas isegi kõrgema töötasuga töökoht.

Me ei saa selliseid olulisi vormilisi vigu teha. Kõigepealt me ei tunnista siin, et tegu on sõjaga, see on vormiline viga. Sisuline viga, mis tuleb hiljem ja millest on paljud kolleegid rääkinud, on seesama seesama koefitsient 0,8. Kuidas me saame Ukraina kodanikke, kes on sõja eest siia põgenenud, niiviisi kohelda? Siin on nii sisulised kui ka vormilised küsimused, mille tõttu me peaksime ju – oled sa minuga nõus? – selle eelnõu

olnud. Küsimus, kas selle eelnõu tekstiga me kuidagi seame meie eelnevalt vastu võetud avaldused kahtluse alla – ma arvan, et ei sea. Aga tõesti, jah, see sõnastus võib-olla ei ole kõige parem ja korrektsem. Protseduuriline, Urmas Reinsalu, palun! Kuulge, see on nüüd väga põhimõtteline probleemiasetus. Tõsi, see ei tõstatunud komisjoni arutelul, seda ei pandud tähele. Aga tegemist on ju sisuliselt mõtteroimaga, kui me kõneleme, et sõjaline konflikt Ukrainas algas 24. veebruaril 2022. Loomulikult ei saa seda kahe lugemise vahel komisjon tehniliselt lahendada teksti muutes. Sellisele ideoloogilisele, Ukrainale selga laskmise retoorikale Eesti seaduse tasemel olen ma kategooriliselt vastu. Istungi juhataja, kuidas me selle probleemi lahendame? Meil peab olema vastus. Täiesti kohatu on juba ainuüksi selle teksti menetlemine siin. ainuüksi selle teksti menetlemine siin. Me saame aru, miks koalitsioon tahab neid asju läbi hääletada, aga praegune olukord on pretsedenditu kaaluga. Eile pöördus Ülemraada esimees meie poole ja me asume retoorikas seisukohale, et sõjaline konflikt ebamääraselt "sõjaline konflikt", mitte "Vene agressioonisõda Ukraina vastu" – algas 24. veebruaril. No protseduuriliselt on siin üks lihtne lahendus, mida me saame kasutada, see on eelnõu lugemine katkestada ja teha eelnõu tekstis või seletuskirjas vajalikud parandused. Ma olen aru saanud, et Isamaa fraktsioonilt on selline ettepanek ka tulnud. Seda me kindlasti hääletame, kui läbirääkimised on peetud ja muudatusettepanekud läbi Aga teine protseduuriline viis sellele kõigele tähelepanu juhtida on [teha seda] läbirääkimiste käigus. Helir-Valdor Seeder, palun, protseduuriline! Aitäh! Jah, see on lausa uskumatu, et me sellist eelnõu siin menetleme. See sisuliselt ju tähendab, et Eesti parlament võtab vastu seaduse, milles ta eitab sõjategevust enne 24. veebruari 2022, ehk me ütleme, et 2014. aastal ei olegi Ukraina-Venemaa sõda toimunud. See on mõeldamatu, et me selle vastu võtame.

ma ei saa seisukohta võtta, algataja on Vabariigi Valitsus. Tõsi küll, valitsus on vahepeal muutunud. See valitsus, mis selle eelnõu algatas, on ammu läinud ja uus valitsus on seda eelnõu sisuliselt väga palju muutnud.

Me võtsime parlamendis vastu otsuse ja oleme selgelt määratlenud – see on Eesti riigi õiguslik positsioon rahvusvahelistes suhetes –, et tegemist on Venemaa Föderatsiooni agressioonisõjaga Ukraina vastu. Ja nüüd korraga on valitsuse ettepanekul määratletud olukord, et Ukrainas on alanud sõjaline konflikt, mis tegelikult tähendab käsitlust, et Ukrainas on kodusõda. Ukrainas alanud sõjaline konflikt! See algas ju välise sõjalise jõu, interventsiooni tõttu, see on sõda Venemaa ja Ukraina vahel, mitte Ukrainas alanud sõjaline konflikt. Niisuguse rõhuasetusega teksti menetlemine on häbi Eesti parlamendile ja selline pisendav käsitlus, härra juhataja, et me läbirääkimiste käigus tohime selle tähelepanu juhtida, on mõeldamatu.Mul on väga lihtne

See on konkreetne ettepanek: võtta juhataja vaheaeg, võtta kokku juhatus, võtta valitsuse esindajad ja jätta see tekstis sisalduv loogika, et me kõneleme Ukraina kodusõjast, mis algas 24. veebruaril 2022, see häbistav retoorika, kõrvale. Armas Urmas! Ei ole niimoodi, et üks erakond midagi siin teeb ja kõigil teistel peab häbi olema. Ikka algataja ja teksti koostaja on see, kellel häbi peab olema, kui peab olema.

Tarmo Kruusimäe, protseduuriline, palun! Tänan, hea aseesimees! Minu küsimus on selle kohta, kui menetluse käigus tuleb välja väga suur oluline tehniline praak, mis seab kahtluse alla meie rahvusvahelise pädevuse. Praegusel hetkel te viitate, et meil ei ole seda hooba. Oskate te öelda, millised on need takistused, miks Riigikogu valitud värske juhatus ei saa saa sellele anda omapoolset hinnangut? Ma arvan, et konsensus võib siin tekkida, sest mina olen kindel, et ei Reformierakonna ega Keskerakonna saadikud näe sellest suuremat probleemi, sest neil on vaja

või vormilisi vigu või suuri poliitilise erimeelsuse kohti, siis näeb meie kodukord menetluskorra ette. Tõsi, kodukord ei ole täiuslik, siin on

saab esitada nii küsimuste kaudu kui ka läbirääkimiste voorus. Selle järel tuleb katkestamise ettepanek. Sealt edasi kas tuleb või ei tule kolmas lugemine või tuleb või ei tule eelnõu muudatusettepanekute menetlemine.

Sellele formaalselt ei saagi midagi ette heita, see oligi enamushäältega tehtud otsus, nagu ikka parlamendiorganid jõuavad seisukohale. Aga mul on küsimus: selline formuleering, et "sõjaline konflikt Ukrainas

sõjalise agressiooni kontekstis pädev? Kõigepealt, sa ju tead, et juhatus ei tegele eelnõude sisulise läbivaatamisega. Selle jaoks meil ongi komisjonid. Komisjonid saadavad meile oma menetluslikud otsused neljapäeva

Sisulise hinnangu ma saan anda siis, kui meil läheb katkestamisettepaneku hääletamiseks. Siit puldist ma proovin ikkagi koosolekut juhatada protseduurireeglite ja erapooletuse seisukohalt lähtudes. Minu hinnang sellele seadusele on nähtav siis, kui meil läheb hääletuseks.

Palun! Teatava kogemuse pinnal võin öelda, et see vaheaeg ei aita meid praegu, ja jään selle juurde, et lahendus saabub juba üsna

või asju, mis on väga halvad, juhtub meil kogu aeg. Selle jaoks ongi meil võimalik siin praegu muudatusettepanekuid

need argumendid, mis siin praegu protseduuriliste küsimuste all on välja käidud, on tegelikult mõjukad argumendid ka koalitsioonisaadikutele. Henn Põlluaasal on ka protseduuriline. Palun! Jah, aitäh! Tõepoolest, valitsuse seisukoht, et Ukrainas on tegemist vaid lihtsa sõjalise konfliktiga, on skandaalne ja võib väga sügavalt kahjustada meie suhteid Ukrainaga. Aga teisest küljest ma tahan pöörata tähelepanu sellele, et kõneleja ei vastanud minu kummalegi küsimusele, isegi kui ma teises küsimuses kordasin seda.

saab ta teha märkuse, saab paluda tal vastata küsimustele ikkagi sisuliselt, mitte keerutada. Ja selles suhtes, austatud eesistuja, ma tõesti paneksin teile südamele, et te teeksite vastajale märkuse, sest meil on veel terve hulk inimesi, kellel on võimalus küsimusi esitada, ja ma loodan, et vähemalt nemad saavad sisulise vastuse. Aitäh! Ikka olen nõus, et küsimused peavad olema konkreetsed, täpsed ja arusaadavad ja ka vastused neile peavad olema konkreetsed, täpsed ja arusaadavad. Seda suunab ka meie kodu‑ ja töökorra seadus, ja kui seda ei järgita, siis ma teen märkuse. Kalle Grünthalil on protseduuriline. Palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Üldiselt on asi niimoodi, et meie tegevust reguleerivad siin saalis teatud reeglid.

eelnõu saades. Menetledes tänast eelnõu, olen ma märganud väga olulisi puudujääke, millele ma juhtisin tähelepanu ka põhiseaduskomisjonis. Nimelt on Riigikogu juhatus kinnitanud 2011. aasta 27. detsembri otsusega nr 136 "Riigikogus menetletavate eelnõude normitehnika eeskirja",

et kõiki eelnõusid menetledes me peame kõrvalekaldumatult järgima selles eeskirjas sätestatut. Edasi. Sellesama eeskirja § 1 lõige 6 ütleb kenasti ära, et esitatav eelnõu ja seletuskiri vormistatakse eeskirja nõuete kohaselt.

eeldatavasti tulenevad erinevad [mõjud]. Näiteks punkt 1 ütleb, et peab kirjeldama sotsiaalset ja, rõhutan, sealhulgas demograafilist mõju. Kahjuks ei ole selle eelnõu seletuskirjas ühtegi viidet selle õigusakti demograafilisele mõjule Eesti rahva Samuti on väga vastuoluline näiteks [eeskirja § 46 lõike 1] punkt 2: mõju riigi julgeolekule ja välissuhetele. Ühel hetkel öeldakse, et muudatusel on positiivne mõju Eesti sisejulgeolekule pikemas perspektiivis, ja siis on kirjas lause, et vaatamata sellele on ta ikkagi positiivne, kuigi kaitsepolitsei on oma aastaraamatus välja toonud ohu, mis kujutab Eesti kultuuriruumis oluliselt erineva usulise ja kultuurilise taustaga kogukondade teket, mis omakorda põhjustavad etnilisi konflikte. Kalle, jõua asjani! Jaa, kohe. Ma muidugi ütlen nüüd juurde

Aitäh! Ma olen muidugi kursis meie normitehnika eeskirjaga, mitte viimase komakohani, aga tõepoolest, ma olen selle dokumendiga tööd teinud. Ja olen nõus selle kriitikaga. Mõjuhinnangute puhul

See tähendab seda, et see, mida sa välja pakkusid, et me ei võtaks seda [eelnõu] üldse menetlusse, kuna ta ei ole korrektselt vormistatud – see rong on läinud. Ta sai menetlusse võetud siis, kui ta oli korrektselt vormistatud.

on selgelt tuvastatud asjaolu, et seal on sees Kremli jutupunktid. Ma ei tahaks mitte kuidagi siduda ennast Kremli jutupunktidega ja seetõttu see väljapakutud mõte, et katkestamine

Nii et enne homset istungit on põhiseaduskomisjoni istung, kus seda teemat saab käsitleda. Ma arvan, et see ei annaks meile midagi praegu juurde, kui ma teeksin istungil vaheaja, et üritada tund aega enne tavapärast istungi aega saada kokku põhiseaduskomisjoni

esile tõsta. Üks on see, et meie kodu‑ ja töökorra seadus sätestab, et kõik ettekanded, ka komisjonipoolsed ettekanded, tehakse sealt kõnepuldist, mis hetkel on aga tühi. Lahkunud on selle eelnõu ettekandja, põhiseaduskomisjoni liige Tõnis Mölder ja järelikult ei ole võimalik seda istungit jätkata, sellepärast et ettekandja puudub. Isegi kui ettekandja peaks välja ilmuma ja sinna kõnepulti tulema, siis tegelikult on ta [puldist lahkumisega] ise juba eelnõu on ka võimalus, et võib-olla on ta tõesti ära nõrkenud ja ära väsinud nendest pikkadest küsimustest ja selle teema ettekandmisest, millega me kahjuks ei ole absoluutselt nõus, sest sisulisi vastuseid me ei ole saanud. Üks võimalus on see, et eesistuja praegu katkestab istungi, kuna ettekandja puudub. Teine võimalus on, et [eesistuja] kuulutab välja vaheaja ja annab talle võimaluse ennast koguda ja puhata ja me kõik saame värskendunult jätkata. Aga see küsimus tuleb ära lahendada, see ei lahene sellega, et praegu ettekandja ilmus välja.Teine küsimus, mis mul on, lähtub samuti täiesti otseselt meie kodu‑ ja töökorra seadusest, millega ka mina juhuslikult olen tuttav. Seal ei ole sätestatud, et ettekandjale võiks tulla mõni Riigikogu liige ettekande sinna puldi juurde nõu andma ja rääkima, kuidas vastata. Me nägime kõik hetk tagasi, kuidas ettekandja juurde tuli Reformierakonna aseesimees Hanno Pevkur ja nad uurisid neid pabereid ja rääkisid midagi omavahel. See on täiesti räige kodu- ja töökorra rikkumine, mida ei ole võimalik lihtsalt niisama vaiba alla pühkida. Nii et ka selles küsimuses on vaja kiiremas korras leida lahend. Lahend ilmselt

läbi arutada ja ära lahendada, sellepärast et me ei saa sugugi kindlad olla, et kui nüüd on loodud pretsedent, siis ei hakata tulevikus seda võimalust kuritarvitama. Ettekandja lahkub lihtsalt puldist!

luba] ja me leppisime kokku, et senikaua, kuni me protseduurilisi menetleme, istub ta korraks maha, sest ta on kaks ja pool tundi järjest siin seisnud. Oleks me teadnud, et see tekitab protesti, siis võib-olla ei oleks me niimoodi kokku leppinud. Aga saalist ta ei lahkunud, nii et menetluse võimatust meil ei tekkinud.

Kalle Grünthalil on ka protseduuriline. Palun! Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Kui ma eelnevalt rääkisin sellest Riigikogu normitehnika eeskirjast, siis mulle jäi kõrvu see lause, et põhiseaduskomisjon on teinud haltuurat.

Nüüd aga on tekkinud olukord, kus põhimõtteliselt on teada saadud, et põhiseaduskomisjon on teinud haltuurat, aga meie peame siin Riigikogus seda haltuurat edasi ja meil ei ole muid võimalusi seda asja muuta. Mina arvan, et on.Küsimus on selles, et kui tehakse haltuurat, siis ei tohi selle haltuuraga lõpuni minna, sellepärast et komisjon on ikkagi alama astme üksus

käesoleva seaduse või mõne muu seadusega reguleerimata protseduuriküsimused. Sellega ma tahan viidata sellele, et kuna selle haltuura kohta, mida põhiseaduskomisjon on teinud, regulatsioon puudub, siis on tegelikult juhatuse pädevuses antud küsimus lahendada. Ma teen ettepaneku, et juhatus võtaks vaheaja ja arutaks seda küsimust omavahel, sest ilmselgelt haltuura tegemine ei ole Riigikogus lubatav ja siin peaks Riigikogu juhatus selle küsimuse ise ära lahendama, kuna seda ei ole protseduuridega reguleeritud. Ma

juriidiline pädevus ja kes oleksid selle asjaga kursis, saaksid võib-olla tõesti aru, et see on vaja eelnevalt ära teha. Sest muidu, kui on katkestamise ettepanek, võetakse seda lihtsalt maailmavaateliselt. Praegu on neid siin küll vähe, no Hanno Pevkurit me teame, tema asjade pärast me oleme isegi kohtusse läinud ja sealt noomida saanud, ta ei oma seda pädevust. Aga ka rahvusvahelise õiguse niinimetatud eksperte on meil siin, kes ju

istung ette nähtud kestma kella üheni ehk kella 13‑ni, aga Eesti Reformierakonna fraktsioon on teinud ettepaneku tänast täiskogu istungit pikendada kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14‑ni. Kella 14‑ni pikendamist on meil vaja Riigikogus hääletada. Helir-Valdor Seeder, palun, protseduuriline!

me peame hääletama Eesti Reformierakonna fraktsiooni tehtud ettepanekut pikendada tänast istungit kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14‑ni. Vabandust, Tarmo Kruusimäe, kas sul on hääletuse kohta protseduuriline? Meile on tulnud pikendamise] kõigepealt hääletusele ja siis läheme menetlusküsimuste ja protseduurilise aruteluga edasi. Palun võtta seisukoht istungi pikendamise osas!

Nüüd on niimoodi, et istungi pikendamist pooldab 20 saadikut, istungi pikendamise vastu on 29, erapooletuid ei ole. Istungit ei pikendata.Meie istung jätkub täna veel nõksa rohkem kui kümme minutit. Jätkame siis protseduurilisi küsimusi. Tarmo Kruusimäe, palun! hea istungi juhataja! Ma küsin, kas protseduurid võimaldavad istungi juhatajal istungi käigus kerkinud probleemi tutvustada nendele saadikutele, kes on praegu selle pikendamise puhul siia saali tulnud. Ilmselgelt nad ei ole kõik olnud võib-olla enda töökabinettides, vaid on kohtunud valijatega või

Mõni võib olla tõesti kohvikus, kus on samuti võimalik istungit jälgida, ja mõni isegi taksoroolist, kust on ka võimalik istungit jälgida. Selleks me võtsimegi kümneminutilise vaheaja, et fraktsioonid saaksid kujundada oma seisukoha hääletuse suhtes. Ja nagu te nägite, kujundasidki. Selline see hääletustulemus tuli.

Põhiseaduskomisjoni liikmetel on võimalik algatada umbusaldus komisjoni juhatuse vastu. Selleks peavad hääled ka muidugi koos olema. Urmas Reinsalu, palun, protseduuriline! Lugupeetav istungi juhataja! Sellises olukorras, kus valitsuse esitatud ja komisjoni enamuse toetatud eelnõu tekstis on sees riigiõiguslik

kommentaari. Meil on hädavajalik seda teha. See on vägagi kaalukas ja kriitiline situatsioon, kuhu me oleme sattunud kas tahtmatult või tahtlikult.

see on juba põhimõtteliselt põhjus [lugemine katkestada], kui komisjoni ettekandja tunnistab, et meil on päris oluline viga, või me peaksime selleks saadikutena ise alustama mingi menetluse, mida võimaldab meile töö- ja kodukord, kuigi ta ei ole nii paindlik, kui ta võiks olla? Ma tahan rõhutada,

homme kell kaks, siis ma arvan, et oleme kusagil kella kuue paiku homme õhtul sealmaal, siia-sinna paar tundi. Kalle Grünthal, protseduuriline, palun! Aitäh! Mul on umbes analoogne mure, nagu oli Peeter Ernitsal. Asi on selles, et kui me siin neljapäeval arutasime päevakorra kinnitamist, siis tõusetus küsimus, et et mispärast selline oluline teema nagu kaitseministri 2022. aasta ettekanne "Riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2030" elluviimisest", ettekandjaks kaitseminister Kalle Laanet, on pandud neljapäevasele päevale.

me ei saagi seda neljandat punkti neljapäeval arutada, sest lihtsalt ajalimiit ei võimalda seda. Küsimus on praegu selles, et kaitseminister Kalle Laanetil oli ainukene võimalus just sellel päeval ja sellel tunnil tulla meile sel teemal rääkima.

kui me oleme päevakorra juba kinnitanud, siis seda päevakorda enam muuta ei saa. Kui me jookseme oma päevakorraga umbe ja neljapäeval kella üheks või pikendamise puhul kella kaheks me ei ole seda menetlema jõudnud hakata, siis menetluse võimetuse tõttu raugeb see päevakorrapunkt selle nädala päevakorrast ja juhatus paneb ta suure tõenäosusega järgmise nädala päevakorda.

Kas see tähendab, et meil teisel lugemisel on kõnede pidamise arvu nüüd oluliselt piiratud? Minu arvates saab teisel lugemisel iga Riigikogu saadik avaldada enda arvamust

jõutakse pulti ja nii edasi, ja kui võetakse lisaaega, siis muidugi on vähem [kõnesid], ja kui ei võeta, siis mahub rohkem kõnesid. Tõepoolest, kui 101 Riigikogu liiget tahaks kõnet pidada, ja neil kõigil see võimalus on, siis me räägiksime siin neljapäeva hommikuni. Urmas Reinsalu, palun, protseduuriline! Ma olen korduvalt rõhutanud ja palunud ettekandjal anda vastust, kahjuks ettekandja ei ole seda vastust andnud.

vaheline sõda ehk Venemaa ründesõda Ukraina vastu, ja millal see algas, või on tegemist hoopis sõjalise konfliktiga Ukrainas? Sellist retoorikat kasutavad paraku mõned selles konfliktis,